Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Započinjemo s današnjim radom. Gospođe i gospodo zastupnici, sukladno čl. 226 st. 2 Poslovnika, preložit ću dopunu dnevnog reda 11. sjednice sa dvije nove točke. To su Konačni prijedlog Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, drugo čitanje, P.Z. broj 557; Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanje Republike Sjeverne Makedonije, drugo čitanje, P.Z. br. 574. Prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Kako sukladno čl. 225. st. 4 Poslovnika pisanih prigovora ne prijedlog dopune dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su predložene točke uvrštene u dnevni red 11. sjednice. Sada bismo prešli na prvu današnju točku, a to je: - Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2017. godinu, s financijskim pokazateljima; podnositelj je Vlada RH temeljem čl. 6 Zakona o strateškim robnim zalihama. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Mario Antolić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je, dobro jutro svima, prije svega. redovno godišnje Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2018. godinu sa svim financijskim pokazateljima. Kao što znamo, poslovanje u državnim robnim zalihama u 2017. godini odbijalo se sukladno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama, propisima važećim za proračun i proračunske korisnike te odlukama i zaključcima Vlade RH. Spomenutim zakonom određeno je da se strateške robne zalihe stvaraju za osiguranje osnovne opskrbe i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti RH te te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga RH u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Robne zalihe ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu. U 2017. g. ostvareni su ukupni prihodi od 129,9 milijuna kuna, a rashodi od 78,6 milijuna kuna te je ostvareni višak prihoda od 51,3 milijuna kuna, koji s viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 5,3 milijuna kuna čini raspoloživi višak prihoda u iznosu ukupnom 56,6 milijuna kuna. Navedeni iznos prihoda odnosno višak prihoda upotrjebljen je već većim dijelom za nabavu roba i popunu bilanca strateških robnih zaliha te za tekuća i dodatna ulaganja u vlastita skladišta. U 2017. godini izvršena je nabava roba i popuna bilance strateških robnih zaliha u iznosu od 40,5 milijuna kuna, nabavljanje od prehrambenih proizvoda, tisuća tona kukuruza, 20 tona jaja u prahu, 20 tona brašna, 125 tona svinjskog mesa u .../nerazumljivo/..., 100 tona tjestenine i 100 tisuća litara ulja, a od neprehrambenih proizvoda 5 tisuća komada zaštitnih kombinezona i 5 pumpi velikog kapaciteta. Ukupna vrijednost robnih zaliha na dan 31.12.2017. godine iznosila je 575,6 milijuna kuna. Ravnateljstvo za robne zalihe interveniralo je u 2017. g. sa 18 autocisterni za vrijeme katastrofalnih požara koji su zahvatili Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju u razdoblju od lipnja do rujna 2017. godine. Gradskom Crvenom križu Ogulin predano je na korištenje 20 isušivača prostora kao pomoć u saniranju poplave koje je zadesila Ogulin. U svrhu povećanja spremnosti u požarnoj sezoni, kao i eventualne opasnosti od poplava, sklopljeni su novi ugovori o čuvanju, održavanju i korištenju vatrogasne opreme, opreme za zbrinjavanje stanovništva te agregata i pumpi za vodu. Ugovori su sklopljeni s jedinicama lokalne samouprave, DVD-ima i područnim jedinicama HGSS-a. Također, u svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave, na privremeno korištenje do 31. prosinca 2017. g. predano je iz strateških robnih zaliha više više namjenskih autocisterni za prijevoz vode. Iz robnih zaliha interveniralo se isporukom stambenog kontejnera za potrebe zbrinjavanje ugrožene obitelji. Također, dano je na korištenje 10 malih brodica za spašavanje sa auto-prikolicom za transport, 20 strojeva za punjenje vreća s pijeskom te 5 pumpi velikog kapaciteta na područja koja su najviše ugrožena od poplava. Dano je također, redovito kao i svake godine, robna pomoć Caritasu Križevačke eparhije za potrebe najsiromašnijih obitelji kroz isporuku brašna, ribljih i mesnih konzervi, džema, sira, tjestenine, šećera i riže u vrijednosti u nešto više od 7 milijuna kuna. Uslijed elementarnih nepogoda koje nas posljednjih godina pogađaju, u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, sve se učestalije koriste strateške robne zalihe te je važna njihova daljnja popuna kako bi se omogućila efikasnija upotreba i veća raspoloživost robnih zaliha. Ovime predlažemo da se izvješće u saboru prihvati. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, dvije replike poštovani, prva je poštovana zastupnika Ranka Ostojića. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora ja bi želio naglasiti jednu stvar, a to je da pitanje hrane, robnih zaliha i svega ostaloga je izuzetno bitno, ok i jasno mi je da se usmjerava u pravom pravcu, ali prije svega bi govorio o cisternama o nečemu što se događa kod nas, požari su jedna od stvari koja u Hrvatskoj su konstanta i stoga moja sugestija bi bila u svakom slučaju da pitanje cisterni odnosno svega onoga što robne zalihe nabavljaju treba bit u daleko većoj mjeri. To govorim iz razloga šta trenutni raspored i nikad se one neće potrošit ako se koriste u mirnodopskom razdoblju mislim da je to izuzetno važna stvar, posebno koliko to znači dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnoj zajednici u ukupnosti i stog razloga …/nerazumljivo/… da se zapravo na iskustvima koja smo do sada imali iskoristi upravo ta činjenica da je to najbolja robna zaliha da bude i aktivirana. Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika obzirom na sjajne izjave našeg ministra zdravstva Kujundžića koji je rekao da meso u kojem se nalazi escherichia i salmonela zapravo nije opasno ako se termički obradi, a nije naglasio da ga treba dovoljno termički obraditi pa po njemu vjerojatno i to zaraženo meso može i završiti u robnim zalihama. Da li možete garantirati da u robnim zalihama koje ste nabavljali ove godine nema zaraženog mesa iz Poljske? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državnog tajnika. Hvala lijepo na pitanju, apsolutno možemo garantirati da to meso nije završilo i neće u robnim zalihama pošto mi nabavljamo samo živo meso. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepa gospodine državni tajniče, kako možete garantirati da to meso nije zaraženo s obzirom da se ne vrši kontrola i uvozi se meso na jedinstveno tržištu, znači ovdje da se nije radilo o Poljskom mesu i da nisu oni otkrili problem vjerojatno vaše ministarstvo, Ministarstvo poljoprivrede uopće ne bi znalo da je zaraženo meso i da naši građani su pojeli otprilike 500 kila zareženog kebaba odnosno mesa koje se peklo i prodavali su se kebabi i sa te strane me zanima da li se svaki kilogram mesa ili uzorci testiraju u robnim zalihama i sa druge strane nije mi jasno zašto od ovih 51 milion kuna niste izdvojili za vatrogasce više nego svega 2,6 miliona kuna kolko smo vidjeli prije par dana, zbog se cjelokupni taj, ta dobit ne uloži u naše vatrogasce kako bi imali adekvatno opremljene

koriste jedino živu stoku, dakle ne prerađeno meso se ne uvozi, a konzervirano meso se nabavlja od renomiranih domaćih proizvođača. Hvala lijepo. Hvala. Želi izvjestitelj odbora uzeti riječ, ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ante Sanader. **Sanader, Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam državnog tajnika i pomoćnicu, evo državne robne zalihe su sigurno prevažno Hrvatski sabor raspravlja o izvješću državnih robnih zaliha jer su namijenjene ono u trenucima kriza i svakako strateške robne zalihe su značajne i sa socijalnog aspekta, ali isto tako sa društvenog i humanitarne uloge u svakoj zemlji i dolaze najviše do izražaja njihova organiziranost, pripremljenost u izvanrednim situacijama. Evo, nažalost mi smo u našoj državi imali niz elementarnih nepogoda koje su pogađale državu i tu se vidjelo kvaliteta organiziranosti i popunjenosti robnih zaliha tako da su u u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom se koristile sve te strateške robne zalihe, bilo je i radi zbrinjavanja evakuiranog stanovništva, jer postoje brodice koje su u robnim zalihama. Isto tako opskrba pitkom vodom, evo ovdje već i spomenuto ta nabava cisterni koja je vrlo važna u ljetnim mjesecima za gašenje požara, ali isto tako i za opskrbu pitkom vodom dijela područja gdje ne postoji pitka voda posebno u ovim ruralnim našim područjima. Također izrada nasipa na području zahvaćenih poplavama što je bila i također jedna od važnih aktivnosti i korištenja robnih zaliha. Najviše se to vidjelo 2014. godine kad je bila katastrofalna poplava u istočnoj Slavoniji gdje su robne zalihe evo intervenirale odmah, praktično u roku od nekoliko sati na zahtjev odgovornih ljudi iz tog područja. Preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje odmah je upućena hrana, oprema i za zbrinjavanje stanovništva. Aktivno su isporučivale hranu i opremu potrebnu za opskrbu stanovništva i operativnih snaga i tada je isporučeno preko 31 milijun kuna iz robnih zaliha. Također, aktivnost se vidla i kod dolaska migranata 2015. godine kad se angažiralo 18 milijuna odmah, pa 2016. još 2 milijuna. Posebna pohvala je u ono vrijeme velikih požara kad se interveniralo sa 18 autocisterni na područje gdje su bile obuhvaćene katastrofalnim požarima, a i prošlu godinu kad je bila požarna sezona interveniralo se na ona područja kod dolje Lokva, Rogoznica gdje je jedno vatrogasno društvo ostalo bez 2 vatrogasna vozila odmah je bila intervencija, evo i zahvaljujem tu za ekspeditivnost robnim zalihama. Vrlo važno je ovdje voditi računa o razmještaju roba i opreme te davanju na skladištenje i korištenje te iste opreme. Ove sve cisterne su dali na skladištenje dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama i to je pokazalo najbolji učinak najbolji učinak, najefektniji učinak, ne treba plaćati nikakvo skladištenje nego su ta vozila u funkciji 24 sata, 365 dana, podnosi se izvješće, ima nadzor iz robnih zaliha, ovlaštenih ljudi koji kontroliraju i ispravnost i skladištenje tih vatrogasnih cisterni, tako se pridružujemo svim kolegama koje su već govorili a to je nekako rasprava svaku godinu kad je izvješće o robnim zalihama, da se i više sredstava odvoji za kupovinu novih vatrogasnih cisterni. Nije veliki proračun ovih koji se izdvajaju iz Vlade, treba ovdje uputiti apel i Vladi da se povećaju ova izvorna sredstva proračunska kako bi se iz tog djela i plus ovih vlastitih prihoda moglo pomoći i posebno je to važno u ovim ruralnim područjima, siromašnim područjima koji nemaju snage ni opremit svoja dobrovoljna vatrogasna društva i tu su nam evo i spasitelji praktično, ova sredstva iz robnih zaliha. zaliha. Svjesni smo da je odgovornost za zaštitu od požara na jedinicama lokalne samouprave i da bi oni trebali i da su po Ustavu odgovorni za zaštitu od požara na svom području su neka područja vrlo siromašna onda je ovo vrlo važna intervencija, ujedno je skladištenje osigurano i tako se te cisterne mogu kvalitetno uskladištiti. Osim toga daljnje stvaranje robnih zaliha na neizravan način predalo bi se i gospodarskoj aktivnosti, jasno, otkup ovih proizvoda koji se drže kao robne zalihe, pomaže i našem gospodarstvu, tako da je to slijedeća vrijedna koju rade robne zalihe. A naglasak u daljnjem poslovanju znači treba staviti na osiguranje sredstava za nabavu roba i daljnju modernizaciju skladišnih prostora što kroz ovaj proračun Vlade, što kroz ostale aktivnosti. Sami proračun je kvalitetno napravljen, evo za pohvalu je ovdje da je, nema gđe. Anke Mrak Taritaš, prošlu godinu, ako se ne varam, to je bilo prošle godine da je predložila izmjenu da se razdvoje ovi prehrambeni i tehnički artikli i to je u ovom izvještaju vidimo napravljeno tako da znači sve dobre ideje su se usvojile i ravnateljstvo je to kroz ovo izvješće jasno prezentiralo i napravilo takvu nabavu u prošloj godini. Vrlo važno je da se plaća u roku svim dobavljačima, to je za pohvalu i ovdje u izvješću je rečeno, znači mjesec za mjesec plaća a isto tako je jedno opterećenje, stari dugovi, vidimo da su veliki dugovi, do 2004. g. ustvari stalni uteg ravnateljstvu i sad bi, ne znam kako se to knjigovodstveno i financijski može riješit da se pokuša to, na kraju da se riješi tih starih dugova, da se ne .../Govornik se ne razumije./... neke tvrtke koje su davno u problemima i sigurno da će bit teško to od njih naplatiti a osim ovih nekretnina gdje je kvalitetno stavljeno na sigurnost plaćanja. Također treba pohvaliti ovo kvalitetno gospodarenje, financijsko gospodarenje, da se osiguravaju financijska sredstva i da više nema mogućnosti da se dođe u probleme, sve to doprinosi tom da možemo konstatirati da je ovo izvješće kvalitetno prezentirano ovdje kroz ovo izvješće u pisanom obliku i da je za pohvalu rad i aktivnost našeg Ravnateljstva za robne zaliha i poticaj da se ne razumije./... a što kroz daljnje traženje iz proračuna, nastojimo ojačati robne zalihe kao vrlo važni segment, evo vidjeli smo pripreme države za krizna stanja a kako je ukupno stanje u svijetu danas takvo da se mogu očekivati i krize raznih vrsta i elementarne nepogode i zbog klimatskih promjena, onda sigurno da moramo dalje ulagati u robne zalihe i nać načina da financijskim sredstvima ojačamo ovaj sektor. Mi ćemo podržat ovo izvješće. Hvala lijepa. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Moram ovdje odmah u startu napomenuti da govorim kao hrvatski zastupnik koji volu svoju domovinu za razliku od nekih koji su u stanju mene uvrijediti na stranačkim skupovima kao što je to g. Sanader prije par dana rekao da je moj govor u Hrvatskom saboru napad na Hrvatsku. Ja volim svoju zemlju, volim i učim tako svoju djecu, radim u interesu svojih birača, građana RH a preporučio bih g. Sanaderu, g. Bobanu da ne potpiruju najniže strasti na svojim stranačkim skupovima ili se možda vraćaju na Karamarkove početke kada je na skupu u Omišu govorio o jamama itd., a ljudi su klicali iz publike. Znači to sam morao reći jer govorim o… …/Upadica Reiner: Možemo se vratiti na temu, da je nevjerojatno da u Hrvatskom saboru ja ovako moram počinjat svoju raspravu zbog toga što neki neodgovorni političari kao što je to g. Ante Sanader na stranačkim skupovima govore da Gordana Maras zato šta misli da HDZ radi loše, ne voli svoju domovinu. To naravno da ljudi generalno ne misle ali ovo sam morao reći zbog digniteta ovog Doma. Što se tiče robnih zaliha i ovoga svega šta smo ovdje dobili u izvješću, postavlja se na neki način pitanje potrebe robnih zaliha i količine robe koju mi čuvamo u robnim zalihama i strukture robe koju čuvamo u robnim zalihama. Znači ovdje se radi kao što je rekao kolega državni tajnik, o 129 milijuna kuna prihoda i 78 milijuna kuna rashoda i 51 milijuna kuna dobiti. I sad kad pogledate cijelu državu i koji je smisao u biti robnih zaliha i šta se u biti drži na u zalihama, postavlja se pitanje da li one uopće ispunjavaju svoju svrhu. Znači da li će primjerice vrijednost

pomoći da ukoliko se, ne dao Bog, nešto desi, a to je da nam nestane te robe ili da se izvanredna situacija neka dogodi, da li će ta roba, po meni dosta simbolična, utjecati na određene stvari i trendove u RH odnosno da li bi bilo korisnije da taj novac, jer ja mislim da ta količina robe na kraju služi za eventualno neku prekupnju, prodaju i pitanje je uopće na koji način to funkcionira, prodaj se i kasnije sa njim distribuira ili bi nam korisnije bilo da u robnim zalihama imamo ono što nam zbilja je potrebno i šta nam je svake godine potrebno, svake godine imamo problema sa određenim poplavama, svake godine imamo problema sa požarima, svake godine imamo te vrste prirodne katastrofe. Znači, nisam čuo u zadnjih, nisam čuo uopće, al možda od rata, nisam čuo da je bio problem nestašice nekog prehrambenog proizvoda i onda se postavlja pitanje zbog čega to uopće imamo u robnim zalihama i to u ovakvim količinama, zbog čega ta sredstva ne prebacimo na ono šta zbilja svake godine je potrebno, odijela za vatrogasce, pumpe za vodu, strojevi za ispumpavanje, kamioni kvalitetni za prijevoz vode, kada se dogodi nažalost zagađenje vode, a to je recimo, time bi se g. Sanader trebao dosta baviti jer dolazi iz Splita i Dalmacije, a ne da li je Maras rekao ovo ili ono i da li je on prijatelj ili neprijatelj ovoga ili onoga, znači, trebao bi se baviti s time jer se svaki puta kad padne malo jača kiša u Dalmaciji zamućuju izvori, imamo vodovode još od vremena Dioklecijana i sa te strane nemamo kvalitetnu infrastrukturu i onda cisterne vode razvoze pitku vodu po naseljima u Dalmaciji, pa nerijetko i u sezoni kada već turisti dolaze itd. itd., sa te strane bi trebali voditi računa da imamo dovoljno kvalitetne opreme koja bi mogla premostiti te potrebe koje sigurno hrvatski građani imaju i kojima su zbilja prijeko potrebne. poplave, kada pogledamo okolicu Karlovca, Siska, Velike Gorice, svake godine ljudi imaju nedostatak pumpi za ispumpavanje vode, nedostatak materijala za postavljanje nasipa, to je ono što nama kritično treba na robnim zalihama o što bi trebali imati u svakom trenutku da aktiviramo, pa ako treba i dva, tri puta više, nego šta je potrebno, ne mislim da nas 120 000 kg brašna ili 125 000 kg svinja, znači, ili kuruze ili ulja može na bilo koji način pomoći i da nam pomaže jer vidimo da se sa tom robom iz godine u godinu trguje, prodaje, a onda znači da se ona izanavlja odnosno da se nabavlja nova i sa te strane popunjuju zalihe. I kada se postavi pitanje dobiti odnosno 51 milijun kuna koliko su robne zalihe imale dobiti u 2017.g. postavlja se pitanje zašto tu dobit ne usmjeravamo upravo na ove potrebe. Sada smo vidjeli da je ravnateljstvo kupilo nekoliko čamaca i pumpu za vodu u vrijednosti 2 milijuna i 600.000 kn, zbog čega ne iskoristimo cijelost, cijeli taj iznos, sva sredstva da se na taj način pokušamo pripremiti za, siguran sam s obzirom da su klimatske promjene na djelu, sve nepredvidljivije vrijeme i sve veće probleme u smislu poplava, elementarnih nepogoda itd. Tu ne vidim nikakvu strategiju i tražim na neki način od ravnateljstva da se ne ponaša kao da je stalo vrijeme prije 20 ili 25.g. Mi imamo novu situaciju i nove potrebe i sa te strane struktura robnih zaliha u ovom trenutku ne odgovara potrebama RH jer se dešavaju nestašice, rekao je kolega maloprije maloprije ovdje, znači, kod vatrogasaca, dešavaju se nestašice prilikom elementarnih nepogoda, kiša, nevremena, poplava, nažalost i Hrvatske vode ne ne održavaju najbolje odvode, pa se i to djelomično reflektira na naše ljudi koji gotovo praktično iz godine u godinu u pojedinim područjima dolaze u probleme i moraju rješavati svoje kuće, nažalost, to su nemile scene koje gledamo gotovo svake godine. I zato, evo, osim ove statistike koju dobivamo iz godine u godinu ja nigdje ne vidim neku strategiju u kojem smjeru idemo, nije poanta držati neku robu koja nam ne treba, pa je prodati slijedeće godine, pa iz proračuna kupiti novu, pa je opet prodati, nego je poanta imati kvalitetne robne zalihe onoga što nam je u svakom trenutku moguće potrebno. Ja mislim da mi moramo ići iz ovoga dijela koji je vezan uz prehrambene proizvode, kažem još jednom, nisam vidio nestašicu niti jaja, niti brašna, niti svinjskog mesa, niti kuruze, niti tjestenine, niti ulja, s tim nemamo nikakav problem, pa i ukoliko ima potrebe za reagirati u nekom području sa nekom humanitarnom pomoći, to Vlada može iz pričuve riješiti u vrlo kratkom roku i reagirati ukoliko je potrebno. Sa te strane, evo, pozivam i ministarstvo i državnog tajnika da nam kaže te neke odgovore koji su vezani za ono što će nam trebati u budućnosti, zbog čega se to više ne planira u robnim zalihama i da se jednostavno taj koncept promijeni i zbog čega ne iskoristi ovih 50 i nešto milijuna kuna koje ima na raspolaganju već sada jer je dobit tu, da se dodatno naši vatrogasci i ja bi rekao, Službe za gorsko spašavanje svi oni koji se aktiviraju u određenim situacijama kada su elementarne nepogode u pitanju još bolje opreme u odnosu na ono šta su imali do sada. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, rekli ste da nje nema, nestašice kukuruza, žita i toga. Smatram da su osnovne žitarice bitne u robnim rezervama, no međutim, smatram da su robne rezerve u RH premale, da nisu adekvatno pripremljene i da mi možda čak u ovom trenutku niti ne znamo što je to točno u robnim rezervama. Vidimo iznos nekakve vrijednosti, ali da li su to adekvatne robne rezerve, koje mogu podmiriti nekakvu ugrozu koja se desila u RH. Klimatske promjene su pokazale da možemo računati na sve i svašta što se može dogoditi, a smatram da nismo spremni smatram da vrlo lako bi se ponovno mogao dobiti onaj slučaj prije nekoliko godina, kada su silosi ostali prazni i za što još danas nitko nije odgovarao. Hvala. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** To je poseban problem. Znači nerijetko je u prošlosti bilo situacija kada je samo na papiru bilo evidentirano da postoje određene rezerve, ne znam, ne bi bilo loše da nam kaže državni tajnik u kojoj se periodičnom periodu kontrolira stanje na skladištu, sjećamo se da je čak u Hrvatskom saboru bilo jedno povjerenstvo koje se je bavilo nestankom robe iz robnih rezerva, to je bilo povjerenstvo, koje je utvrđivalo kako je '90. to nastalo i bile su ogromne razlike u količinama onoga što se je vodilo i onoga što je na kraju de de facto stvarno i bilo tamo. Tako da slažem se s vašom konstatacijom, da ove brojke na papiru ne moraju značiti u praksi ništa, ukoliko nam kolega državni tajnik ne objasni na koji način se kontroliraju te količine u samim robnim rezervama. Hvala lijepo.

i sve one ostale. Ja sam htio samo napomenuti isto tako da smo …/Govornik se ne razumije./… na kontejnere naročito …/Govornik se ne razumije./… nepogode koje su nastale u Rajevu Selo i u Gunji, te određene kontejnere za koje još ništa danas ne znamo, ni šta ni kakve imajući u vidu isto tako da u tim elementarnim nepogodama romska zajednica ih ne dobro, nego odlično koristi. Upravo bi trebali ti kontejneri koji možda stoje sa strane i nisu u dobrom stanju, može se jako dobro primijeniti, poput romske zajednice, koje većina pripadnika romske zajednice živi čak u šumama, u nekim određenim šatorima, gdje je pučka pravobraniteljica upravo u svojim izvještajima u nekoliko navrata napomenula na koji način. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolega Kajtazi. Slažem se s vama, za razliku od nekih koji kopiraju najniže strasti na stranačkim skupovima i vrijeđaju svoje kolege iz Hrvatskog sabora, vi se brinete za svoje birače i sa te strane, mislim da apsolutno treba iskoristiti mogućnost da se sve ono što je eventualno izašlo iz robnih rezervi, a možda u ovom trenutku čak ni nije evidentirano ili kako bi rekao, otpisano, da se vidi, da li se može staviti u funkciju i da se može iskoristiti na neki najbolji mogući način. Ovaj vaš prijedlog je nešto što bi ja da sam državni tajnik sada zapisao i odmah nakon ove sjednice, prekontrolirao, pozvao vas, da vidimo što možemo napraviti po tom pitanju, jer jednostavno je šteta. Ukoliko postoji kapacitet da se nešto odradi, da se to ne napravi. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, spomenuli ste u svome izlaganju, da ne sjećate se uopće da li je bilo ili da može biti neka nestašica prehrambenih proizvoda, pšenica, kukuruza itd. ja mogu samo reći hvala Bogu da nije. Da li to znači da nešto nije, da se ne treba biti spreman, ja tu suprotno milim od vas, jer ta logika se može i ekstenzivnije tumačiti, da s obzirom da u nekim zdravstvenim ustanovama, bolnicama, ili bilo kakvim zgradama, nikad nije bio požar, pa onda šta će nam tamo vatro požarna zaštita. Ne daj Bože, samo ću to reći. Mislim da sustav treba biti, da se on pokazao tijekom ovih zadnjih, pogotovo godina, od migranata, do požara, do poplava izuzetno potreban, a zašto? Zato da može biti siguran i brza reakcija, a ne

adekvatno popunjeno i da bi trebalo to na neki način strukturalno mijenjati, i ići više u tom smjeru, manje u smjeru ovoga što sam maloprije nabrajao o prehrambenim proizvodima, ali slažemo se, ali to vjerujem da će i robne rezerve i raditi s obzirom da vide koje su potrebe i šta im fali u proteklim godinama. Tako da tu smo na istom pragu i vjerujem da s obzirom da podržavate HDZ na glasanjima i da ste prešli iz opozicije u opozicije, na neki način prevarili svoje birače, da za vas gospodin Ante Sanader, misli da ste najveći domoljub i da volite svoju domovinu i da neće nikada reći za vas da ste neprijatelj Hrvatske, na nekom stranačkom skupu. Vjerojatno sada zajedno sa vama će klicati negdje na skupovima. Tako da evo, to vam je recimo, jedan plus, da za vas gospodin Sanader misli da ste domoljub. Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem da evo zbilja, kada bi se tako vodili ko što misli o kome, ne bi daleko dospjeli i kada bi se osvrtali na svakog

Naime govorim ovdje u izvješću za 2017. godinu i ja bih samo i radi javnosti još jednom ponovio što se tiče najvažnije strukture zaliha. Samo bih ugrubo dakle zapravo 85% zaliha čini 14 glavnih vrsta proizvoda među njima naravno i jesu pšenica, kukuruz kao nešto što je u nekih gotovo četvrtini ukupnih zaliha. Naravno tu su i suhi obroci, cjelodnevni suhi obroci, različite konzerve, različite vrste goriva ali recimo i višenamjenske cisterne kojih ima ako se ne varam negdje 18 koji su raspoređeni, koji su ili u vrijeme poplave ili u vrijeme požara izuzetno korištene i na žalost, ja to moram reći, nažalost u zadnjih 4, 5 godina izuzetno upravljanje robnim zalihama je postalo bitno. To što možda se nije baš pšenica koristila iz zaliha za onu namjenu pa to je dobro, ne daj Bože, da dođe do nečega, da nam to treba. Ali i zato što to nije nikad došlo i reći da nam to nikad neće trebati ili na ne treba, to mislim da nije svrha, onda sami smisao ovoga, samo ove zalihe gube smisao jer mi moramo biti spremni na sve vrste nepogoda, katastrofa, nestašica na tržištu ili bilo kakvih drugih ugroza. Naravno kada govorimo ovdje o zalihama moramo govoriti o strateškom planiranju i obrambenim zadaćama odnosno kod strategije obrane RH. Što se Što se tiče ukupnih iznosa ja vjerujem negdje oko 466 milijuna ako sam dobro iščitao su vrijednosti zaliha koje se praktički dijele prema poljoprivredno prehrambenim proizvodima i ne prehrambenim proizvodima. Dakle nije samo tu prehrambeni proizvodi, spomenuo sam još ove višenamjenske cisterne, koje izuzetno sada su raspoređene po dobrovoljno vatrogasnim društvima, strateški po cijeloj zemlji. I evo samo u zadnjim požarima su kod mene iz Slavonije išle sve cisterne jer su se zvale i sve su išle na teren. I to je bitno jer ona može unutar 24h biti na mjestu gdje je potrebno. Isto tako govorimo o svim ovim ostalim proizvodima, oni mogu u trenutku kada je potrebno, kada smo imali migrantsku krizu, sve su se skoro zalihe iskoristile. Poplave u Gunji, također, znači mi ona ne možemo čekati da li ima na tržištu. A šta se događa kada je velika potražnja na tržištu? Cijene raste. Hoće reći trgovcu koji prodaje cjelodnevne suhe obroke, konzerve, jaja u prahu, bilo šta što treba, mlijeka, svega onoga što treba da odjedanput kada ti kaže neplanirano ili se dogodi nešto takvo, takva katastrofa da ti treba 50 tisuća nečega da će to biti ta najniža cijena. Tržište će diktirati cijenu. I onda će se plaćati nešto po tri puta većoj cijeni i onda uvijek će neka oporba danas, vi sutra, netko drugi nebitno tko reći kako se to loše planiralo, po kojoj cijeni se tada nešto nabavljalo i tražiti odgovornosti. to će oporba, to je svaka oporba imala pravo za reći jer se nije dobro planiralo, jer se nije predvidjelo, jer nema ništa u zalihama, čemu te zalihe, zašto nemamo zalihe. Znači izuzetno je bitno, možda se čini kao svojevrstan ajmo reći ne dobro alocirana državna sredstva koja bi se mogla negdje drugdje koristiti. Ali kažem, sigurnost nekad nema cijenu. Koliko ulažemo samo u vatro zaštitu i samih građanina i ljudi, osoba itd. i niz drugih stvari sa ciljem daj bože da nam nikad ne treba. I u krajnjoj liniji svaki poduzetnik koji je išta, bilo šta radio, zna šta mora platiti šta mora osigurati od, dobro tu ima i prikrivanja one naljepnice jasno istaknute za aparat, maltene bitnije je da imaš više naljepnicu nego sami aparat, ali to ćemo već nadam se i riješiti tako isto ide na konto možda Ministarstva gospodarstva ili već tko je tu nadležan, čija inspekcija, to će sad biti objedinjeno. Ali da, mora se imati taj aparat koji kao nitko nikad neće koristiti. Pa hvala Bogu da ga neće, ne daj Bože da jednom se i mora. Stoga mislim da tu nije stvar, naravno mi možemo razgovarati o strukturi ja mislim da ova struktura nije nekom pala na pamet, da je to nešto što je već daleko u svijetu prepoznato zašto, koji dio suhih obroka, kojoj količini, kojim omjerima, što je potrebno da bi se na prvu reagiralo dok se onda kasnije može obavljati puna nabava svih tih sredstava kada se ugroza nastavi ili vidi kako je. Dakle to uopće nije sporno. I mislim da upravo od 2014., 2015. dakle od migrantske krize, od poplava, od požara, upravo su te robne zalihe odigrale veliku ulogu, na svim sastancima civilnih zaštita i kriznih stožera je upravo i predstavnik da li ministarstva ili netko ispred robnih zaliha kako bi upravo sa svim zajedno znali dobro alocirati i dobro djelovati na terenu gdje je najpotrebnije. I zato kažem imali smo sada najsvježiji primjer raspoređivanja cisterni, odnosno višenamjenskih cisterni za nova opožarena mjesta gdje je to izuzetno bilo dobro. Naravno kod nestašice vode isto tako je bila to situacija i u Slavonskom Brodu kada je bilo zagađenje, dakle uvijek se brzo može djelovati a ne ulaziti u neke procedure tko će dati da li ovaj ne smijemo oslabiti, naravno profesionalnu vatrogasnu postrojbu i uzimati njihova vozila koji su u slučaju intervencija. Znači mi moramo imati tako da kažem na raspolaganju ili onako zdravo seljački kako imaju neki na lageru određene stvari koje moraju biti dostupne unutar najmanje 24h tamo gdje treba. Tako je to i smisao svih ovih zaliha i mislim da prije svega mi ovdje govorimo o sigurnosti, o brzini reakcije i dao bog da nam ni jedna od tih zaliha nikada neće ni trebati. To je cilj svega toga, to je cilj osiguranja bilo kakvog, da li životnog, zdravstvenog, smisao svega, nešto platiš u nadi da ti zapravo nikad neće trebati, zlu ne trebalo. Evo to je ono što treba i treba vidjeti, ja se slažem da stalno treba gledati koja je kurentnost tih zaliha, kako se kreću i na tržištima i cijene pratiti dobro i vidjeti rokove. Dakle ne ponašati se kao pijani milijarder, nego zbilja pratiti te, ajmo reći i svojevrsne i burze ako govorimo o pšenici i kukuruzu itd., da se zna reagirati kada je nešto jeftino da se kupuje, kada je nešto skupo da se zanavlja, prodaje. Da tu se zna, možda povećati ti sami prihodi tih robnih zaliha na tom dijelu. Ali to je, kažem usputno ne smije doći u pitanje da netko tamo mešetari s nečim i da ide zarađivati a da pri tome dovodi se u ugrozu nečega da ne bude bilo. To apsolutno ne. Ako se može super, odgovorno ponašati i općenito upravljati time. To je cilj za što manje troškova, za što većim kurentnim zalihama i sa što kvalitetnijim zapravo stanju robe na zalihi. Evo, mislim da, što se tiče ovog izvješća, naravno i prihvatit ćemo ga kao i svako drugo i mislim da ono zbilja upravo pokazalo svoju pravu sliku, nažalost u tim, nebrojeno slučajevima koje smo imali samo u nekoliko zadnjih godina i mislim da ovdje bi ja zbilja citirao, završio s citatom iz samog materijala, da stalno dostupne zalihe osiguravaju nesmetano i pravovremeno interveniranje i otklanjanje posljedica te isključuju ovisnost o tržištu, sektoru proizvodnje, uvozu i međunarodnoj pomoći. Dakle, neovisnost u pružanju pomoći vlastitim građanima. Hvala lijepa. Ima začudan niz replika. Prvo je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. G. Čuraj, ne znam da li se slažete sa mnom, ali pogledajte samo strukturu, znači, zaliha od 40 milijuna kn svega na ovo što ste maloprije spominjali, što rade vatrogasci, za što bi se kolega Sanader morao najviše zalagati, ali on se brine o tome tko je što rekao u Saboru i njegovim ocjenama i huškanjima na stranačkim skupovima, otpada svega 9 milijuna i 800 tisuća kn, a na hranu otpada 30, skoro 31 milijun kn. Ja govorim da ta struktura bi se u budućnosti trebala mijenjati jer ako imamo samo 5 pumpi velikog kapaciteta, a vjerujte mi, jesen je za ljude u pojedinim dijelovima Hrvatske koje ste vi sami spominjali, svake godine takav stres da gledaju kiše ili proljeće kada se topi snijeg da jednostavno ne mogu doći sebi. Ja govorim da bi se .../Upadica: Hvala./...ta struktura trebala mijenjati iz ovih potreba. Hvala kolega. Vi na svim dobronamjernim spominjanima, dakle, da, ukupno neprehrambeni proizvodi čine gotovo 25%. E sad, treba pitati, koliko puta su korištene pumpe u ovolikom kapacitetu. Koliko, je li znate? Ne znate. Je li moguće da su sve bile iskorištene? Ili je moguće možda da je jedna ili dvije? E sad, to je nešto što treba struka odrediti, to je nešto što se treba vidjeti po različitim mogućnostima ugroze, da li je tih 5 pumpi ikada bilo uključeno, koliko i kada i da li su bile uključene u isto vrijeme. To je ono zapravo, što je pitanje, a mislim da mi ovdje pričamo o stvarima možda o kojima baš nemamo puno informacija nego ovako možemo se samo paušalno njima igrati. Također, imamo 5 tisuća zaštitnih kombinezona. Da li u nekom trenutku korišteno više od 2 tisuće zaštitnih kombinezona odjedanput? Jesmo ikad vidjeli 1000 ljudi kako se šetaju negdje odjedanput, to je bilo ono, kad je bio su poplave, pa navučete ili kad su neke kiše itd., ali ja sad ne sjećam se da je to bilo u tolikoj mjeri odjedanput. Sljedeća replike, poštovanog zastupnika Josipa Križanića. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. G. Čuraj, vi ste govorili da su strateške robne rezerve čine pšenica, kukuruz, žive svinje i junad to je točno, to je najveći dio i .../Govornik se ne razumije./... ciljano. E sad, mene zanima da li vi mislite da bi bilo dobro, da ako tržište treba regulirati cijenu, da li bi bilo dobro i da država bude regulator cijena preko robnih rezervi. U slučaju, a da je situacija tržišta, u ovom momentu imamo izuzetno nisku cijenu svinja, da li država trebala preko robnih rezervi intervenirati da se otkupe dvije, tri tisuće svinja, sad kad je cijena niska, a onda kad bude cijena visoka, otpustiti 3, 4 tisuće svinja, da se opet regulira cijena, da opet ne divlja. Da li mislite da bi se na takav način moglo regulirati tržište, .../Govornik

Ja mislim da to nije njihov cilj, da li bi mi kao država trebali imati jedno tijelo koje će tako regulirati na tržištu, mislim da bi onda time došli u kršenje određenih koje smo implementirali u naše zakonodavstvo vezano za tržišno natjecanje koje zapravo država ne bi trebala intervenirati, mislim da zakonski to ne bi bilo moguće. Kako što je to u financijskom svijetu, evo, kako ste vi rekli, to je direktno posao HNB-a koje regulira s obzirom na tečaj otpuštanjem, povlačenjem, različitih rezervi itd. i tako sukreira cijenu novca na tržištu i količinu u krajnjoj liniji. Da li robne rezerve bi tome išle da se smanjuju, ne, imamo primjer Italije gdje se to nešto na sličan način kod pšenice događa. Ali, naići na širu potrošnju, ako je nešto proglašeno što nije od strukturno, državnog bitno, to ne znam, ali ovaj dio za pšenicu, to bi se moglo razmisliti da li je moguće i to, ja mislim da kroz državne rezerve i kroz neka druga ministarstva. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Željko Lenart ima sljedeću repliku. **Lenart, kolega Čuraj, vi ste rekli da, eto oporba samo kritizira, a nije zadatak oporbe da kritizira, ja se nadam da kritika oporbe će potaknuti možda da se preispitaju robne rezerve jer na inventurnoj listi sigurno postoji mnogo toga što ima određenu vrijednost, a vjerojatno ne služi ničemu. Robne rezerve trebaju služiti kao regulator na tržištu, kao što to radi narodna banka sa devizama i sigurno nije suprotno zakonu, a nekada su bili interventni otkupi svinja kojima se reguliralo i poticalo uzgajanje, ali i reguliralo Nažalost, kada se desi neka ugrozba, kao recimo u Kostajnici kada su otišle kuće na klizištu, dođu vladajući, poslikaju se, država, županija i nakon toga narod ostane sam da se bori sa svojim problemima.

i to je zadatak, da kaže, bilo koja, nisam to mislio za sadašnju nego općenito, rekao sam i sutra neko drugi, ako nešto nije dobro napravljeno, planirano, to treba reći. I na to treba korigirati, slažem se. Što se tiče ovog vašeg zadnjeg klizišta, ja mislim da zadnja klizišta koja smo imali upravo i kroz Ministarstvo graditeljstva je velikoj većini ljudi, kuće su već obnovljene, neke su i useljene, tako da to je pozitivan primjer koji ste naveli, a što se tiče ovoga upravljanju i samim tržištem i strukturom proizvoda na tržištu, kao i njihovom cijenom, sad trebamo vidjeti što je strateški zadatak robnih zaliha i rezervi. Mi ovdje govorimo o osiguranju, o strateškom djelovanju, kako obrambenom, tako i u vrijeme ugroze. Naravno da velika nestašica određenog proizvoda može biti

Poštovani kolega, zapravo je čudno da neki zastupnici, propituju uopće potrebnost rezervi, bez obzira o kojima se radi, jer to govori o tome, da svaka država ozbiljna mora o tome voditi računa, a mi znamo da najvažnije je zapravo hrana, kada se bilo što dogodi, onda ono što znamo, da naše robne rezerve, zapravo omogućavaju preko 50 tisuća ljudi, da se može hraniti više od 30 dana, što je jako važno i upravo ovo što ste rekli, da ne može se u tom momentu ad hoc

govori o strukturi, da bi trebalo biti više nekih neprehrambenih proizvoda, mislim da ništa nije bitnije n ego voda i hrana. Pogotovo ljudima, voda, hrana, krov nad glavom, dakle, to su osnovne, one minimalne životne potrebe i onda možemo raspravljati o nečem drugom, jer džabe nama, …/Govornik se ne razumije./… da imamo i 15 velikih pumpi, ako ljudi neće imati što jesti. sigurno s pravom, svatko u ovom Saboru i u društvu i u Hrvatskoj, bi trebao napasti i reći, osigurali ste i kupili ste, ne znam 10 milijuna kuna za različitu opremu koja stoji tamo i negdje je na skladištu i ništa ne radi, a ljudi vam gladni, bosi i hladni, kako god, stoje. Dakle prvo ljudi, onda sve ostalo, onda imovina, zna se koji su prioriteti spašavanja i intervencija i tako trebaju zalihe slijediti te prioritete, koji su u krajnjoj liniji svjetske i to nije nikakva topla voda. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika poštovanog zastupnika Ante Snadera. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega, slažem se s vama i apsolutno ste pogodili u centar, vezano za ovo da se ne uzimaju vozila redovna vozila vatrogasnih postrojbi, profesionalnih i odbravljanih i da tu koristimo ove cisterne robnih zaliha, koji su vam baš za te situacije elementarnih nepogoda spas to je pravo rješenje, i zato o onome o čemu sam govorio, da trebamo vidjeti da se maksimalna sredstva ulože u ove cisterne robnih zaliha i da tako ostavimo redovnu djelatnost na miru. A što se tiče ovog vašeg uvodnog dijela, vi svi zastupnici, koji su ovdje korektni i koji nikog ne vrijeđaju, vi ćete imati moju podršku, kao i svih zastupnika, a a ovi koji vrijeđaju, kljucaju, gade svakog od nas zastupnika do predsjedavajućeg i do predstavnika ministarstava, ne trebaju cmizdriti, kada njih netko samo spomene. Mislim da je to minimum korektnosti. …/Govornik se ne razumije./… da, ja ne znam da li bi meni podrška kolege Marasa uopće nešto dobro donijela, ali svaka podrška dobrom radu je uvijek dobrodošla. Tako da treba uvijek pohvaliti ono što je dobro, eventualno ako netko kritizira, to isto ne trebamo biti strani, trebamo biti imuni na svaku takvu konstruktivnu kritiku, naravno ne ispod pojasa A ovaj dio sa cisternama, da, pa to je smisao da prvo opremimo one javne profesionalne postrojbe, da im zbilja ništa ne fali, da mogu u adekvatnom, brzom trenutku pružiti ono za što su i za što i postoje, a sustav zaštite upravo i kroz robne zalihe se pokazuje izuzetno dobar i tu možda treba ojačati ne samo sa cisternama, nego i sa drugom opremom, da se to zbilja rasporedi strateški imamo hvala Bogu DVD zajednicu kao jednu od najorganiziranijih i općenito društava u Hrvatskoj, koji su ajmo reći nevladine i neprofesionalne i mislim da to treba koristit i u budućnosti i to zbilja ljudi znaju raditi dobar svoj posao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što nastavimo, pozdravimo na galeriji učenice i učenike 10. gimnazije iz Zagreba. Evo ga, a sada će u pojedinačnoj raspravi, nastaviti poštovani zastupnik Davor Vlaović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, pred nama je izvješće o stanju upravljanju robnim zalihama za 2017. godinu. Mnogi bi rekli, a i ja sam kažem, bilo bi bolje da već imamo izvještaj za 2018. ali i ovi podaci za 2017. nam daju dovoljno materijala da propitujemo, da postavimo sami sebi pitanja i da li smo na dobrom putu. Jer ovi podaci da u robnim zalihama imamo vrijednost od 466 milijuna kuna nekakvih roba na stanju, se postavlja s pravom pitanje, da li smo napravili jedno pravu analizu, pravu pravu procjenu rizika i da li smo strateški promišljali, koje to robe imamo na zalihama, u kakvom su stanje i da li bi bile dostatne, obzirom na prilike oko nas. Jer vidimo da su klimatske promjene takove, da svaki godine imamo sve veći broj elementarnih nepogoda, da iznosi, koji su procijenjene štete su u milijardama, pa je pitanje, da li su ovi iznosi sasvim dostatni. Bilo bi dobro da smo dobili za usporedbu koliko imaju robne zalihe Slovenija, Austrija, ili neke druge zemlje, po slične površini i borju stanovnika Hrvatskoj, da bi se uspoređivali i da li postoji jedna takova suradnja u okviru EU, da se reagira ukoliko dođe do nestašica nekih roba ili do stvarno velikih stradanja stanovništva, opreme i ljudi. Ono što nas iz HSS-a i mene zanima, koje su to firme od kojih se nabava roba u robnih zaliha i po kojim cijenama, da li je to kroz javnu nabavu ili nekakvim političkim dogovorom. Jer sigurno nije dobro da tu neki imaju povlašteni status, nego želja nam je da prije svega nabavljamo od domaćih proizvođača i da domaća proizvodnja ima šansu plasirati svoje robe i robne zalihe, a sigurno da je dobro, da se intervenira i na tržištu kada dolazi do nestašica nekih roba ili kada je u suficitu nekakva roba, pa cijena padne ispod proizvodne cijene. Nekada se to radilo sa interventnim otkupom svinja, evo i sada je u Hrvatskoj dosta …/Govornik se ne razumije./… nisu ove jeseni i zime prodani obzirom na prijeteću opasnost da nam je u okruženju afrička svinjska kuga u Mađarskoj već i da je realno očekivati da će doći u Hrvatsku, što može biti velika ugroza za svinjogojstvo u Hrvatskoj. Mi nemamo nekakve podatke koliko mi imamo svinjskog mesa ili živih svinja u zalihama i da li će to biti dostatno da prehranimo stanovništvo a pogotovo u kontekstu i turizma koji nam raste što je dobro ali je loša informacija za sve nas i moramo se zapitati da mi nemamo samodostatnost u proizvodnji većine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i ono što je Državni zavod za statistiku objavio da je u prošloj godini ukupan broj goveda u Hrvatskoj smanjen za 8,2%, svinja za 6,6%, ovaca za 3,1%, peradi za 10,6%. To nas stvarno mora zabrinuti jer državni tajnik je rekao da drže robne zalihe, meso u živoj stoci. Ako je ovakav broj pada u proizvodnji, da li mi imamo dovoljno i da li su stvarno te tvrtke koje su, imaju ugovor sa robnim zalihama u takvom stanju da mogu odgovoriti i sa isporukom mesa ako do potrebe dođe. Pogotovo zašto to pitam, što je evo jedan novinar objavio na jednom portalu da je od 2004. do 2017., 53 539 krava se vode kao nestale ili kako oni to kažu stručno, to su plutajuća goveda, da to su ona koja su otpremljena s neke farme a ne završe u legalnoj klaonici, izvoz je na nekoj drugoj farmi. Znači nema ih u evidenciji, negdje su u sivoj zoni. Pa pitam da li ima robnih zaliha takvih grla koja su u evidenciji da su u robnim zalihama a oni su u sivoj zoni, nestale su. Jer imamo podatke iz prijašnjih godina da se često sa robnim zalihama nije gospodarilo marom dobrog gospodara nego da su čak i rađene nekakve pljačke iz robnih rezervi. Podsjetio bi na slučaj Đakovštine gdje se reagiralo tek kad su seljaci reagirali a preko 50 milijuna kuna je bila vrijednost pšenice koja je nestala. To je ogroman broj kamiona kojih nitko nije vidio gdje su odveženi a ono što posebno mene i nas iz HSS-a smeta, što nije za to nitko odgovarao. Pa bi bilo dobro, državni tajnik u završnom izvješću kažu da li postoji još osim Đakovštine, tvrtke gdje je nestala roba iz robnih zaliha, gdje je pokrenut sudski proces i da li je itko osuđen zbog nestanka roba iz robnih rezervi. A isto tako moramo postaviti pitanje da li je Agrokor i njihove tvrtke su imale robe za robne zalihe i što je s tim robama obzirom na situaciju s Agrokorom da je novi vlasnik ili novi vlasnici za koje ne znamo koji su, što je s tim robama i da li će to bit nadoknađeno RH. Spominjana je i pšenica i proizvodnja, i tu smo nažalost u padu, od nekih 150, 160 ha koliko se sijalo u Hrvatskoj prošle godine, posijano je negdje oko 90 000 ha. To dovoljno govori da ili se naši poljoprivredni proizvođači okreću nekim drugim proizvodnjama ili je ona neisplativa a ne zato što naši proizvođači ne znaju proizvest nego zato što je ogroman uvoz preko 60 000 tona smrznutog tijesta se uveze u Hrvatsku. I na te informacije da je 53 000 goveda nestalo, da ih nema u evidenciji, da se smanjuje proizvodnja, ministar ne reagira a kad se s pravom postavi pitanje da li je nešto od mesa iz Poljske, iz tih klaonica koje su klale bolesne krave ili koje su bile pred uginućem, da li je došlo u Hrvatsku, odgovori se nije ga bilo u Hrvatskoj. Nakon tjedan kaže bilo je samo ona tri punkta a jučer objave na 57 mjesta, negdje procjena je od 500 tona do 8,5 tona, ne zna se još ni koliko je. Inspekcije Zavoda za javno zdravstvo su utvrdile da je to meso na 57 punktova u Hrvatskoj bilo. Evo žalosno je da nemamo prave informacije, da ne radimo kontrolu roba koje dolaze u Hrvatsku a još žalosnije je što ne potičemo domaću proizvodnju, ne štitimo je, jedna od uloga je sigurno da ih kroz kroz robne zalihe se dio tih proizvoda može proizvesti za robne zalihe i na taj način čuvati proizvodnja u Hrvatskoj a vidimo ogroman pad u proizvodnji i goveda i peradi i svinja i pšenice a što raste u Hrvatskoj, raste broj onih koji odlaze iz RH i sigurno to nije dobra poruka za ove mlade koji su gore na galeriji. I obzirom da sam se 8 g. ili čak 9. bavio ovom problematikom jer sam načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje, znači ne govorim paušalno nego ono što se događalo na terenu. Premalo je svega 2,6 milijuna kuna za vatrogastvo. Inzistiram i tražim da razmislimo o tome da se napravi prava procjena rizika i potreba i da se nabavi oprema za dobrovoljna vatrogasna društva. Da, treba i kamiona i cisterni. Primjerice u Brodsko-posavskoj županiji nismo imali nijednu cisternu za dostavu pitke vode, koristili smo cisternu od vatrogasnih društava koje su za tehničku vodu, nisu smjele bit za dostavu pitke vode, nažalost morali smo ih koristit, nakon tih naših da je oko Zagreba 8, 9, tako i cisterna, a mi nismo imali nijednu, evo došle su dvije u Brodsko-posavsku županiju, hvala, ali treba napraviti stvarnu procjenu potreba i rizika i onda prema tome distribuirati robe iz robnih zaliha koje su potrebne za .../Govornik se ne razumije./... Ali nije samo u pitanju kamioni i cisterne nego i ona oprema, odijela, lopate, čizme, kabanice jer svega je toga nedostajalo. Ja sam dnevno imao oko 5000 ljudi na nasipima na Savi. I vjerujte da je svega toga nedostajalo. Zato kažem da treba napraviti pravu procjenu rizika i pravu procjenu potreba roba koje trebamo imati u robnim zalihama a ne da ih nabavljamo i kupujemo onda kad su potrebne taj tren onda su i najskuplje. Zbog toga to i govorim i zato tražimo mi iz HSS-a da se napravi jedna prava procjena rizika obzirom na prijeteće klimatske promjene obzirom da u Ministarstvu financija je svega 20 milijuna kuna predviđeno za naknadu šteta od elementarnih nepogoda iako smo mi tražili da to bude puno više ali evo, nije bilo sluha ali onda ajmo povećati i zalihe u robnim zalihama onih roba koje su najneophodnije jer znamo kad je čovjeku poplavljena kuća, kad je ostao bez svega, da kad mu dođeš nije dosta doći samo, i treba doći i reći uz tebe smo, nisi sam, ali mu treba dati i one prve potrepštine koje su mu nestale da preživi, da se obuče, da zbrine svoju djecu itd. sigurno da se mora razmislit na koji način voditi robne zalihe, da se ne dogodi da nestanu robe iz robnih zaliha kao u Đakovštini i drugim tvrtkama jer to je strateški interes RH i svakako treba razmišljati da i kroz robne zalihe i nabavu roba za robne zalihe potaknemo

Poštovani kolega Vlaović, ma vi ste upotrijebili jednu riječ odnosno pitali ste tko je odgovarao za nestanak žita iz robnih rezervi, ali mislim da ste spomenuli jednu jezičnu nepoznanicu, jer riječ odgovornost u Hrvatskoj baš ne egzistira, a drugo kako bi naši istražni organi mogli pokrenut odgovornost odnosno postupke kad počinitelj nije evidentiran odnosno evidentirano je mnogo počinitelja, ako se sjećate okrivljeni su vrapci. Pa kako možete procesuirat vrapce i pozvat ih na odgovornost da su odnijeli to žito iz ovaj robnih rezervi iz Đakovačkih silosa. Hvala lijepa. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala, kolega Hrelja, uz vrapce bili su i golubovi i veliki broj golubova moguće da su oni tu količinu pšenice i pojeli jel, jer kao u onom vicu kad je nestao biber pa kaže miševi pojeli, kaže je jedu i plaču. Tako je ovdje nije nitko plako al mi moramo zaplakati jer očito da smo dali janje vuku na upravljanje jer takva je situacija bila na primjeru nestanka te pšenice u Đakovštini, a znam da je bilo i drugih tvrtki koje su pronevjerile određene količine roba koje su morale čuvati za robne zalihe zato sam i reko da bi bilo dobro da državni tajnik iznese te podatke protiv koliko je tvrtki pokrenut sudski postupak i da li je itko osuđen, jer jedino na taj način možemo vratiti povjerenje u državu i institucije države ako netko odgovara za ono što je

koliko je spornih potraživanja i da su pokrenuti određeni sudski slučajevi u takvim situacijama. Govorim o 416 miliona kuna ja bi volio da državni tajnik nešto kaže o tome sigurno da je to vrlo interesantno i da moramo voditi ubuduće računa koje su to tvrtke kojima se daju robne rezerve, jer mi kao državama moramo znati da ih u datom momentu moramo moći povući, a ne da se mi pitamo da li u tom momentu onda robnih rezervi ima ili nema kod njih. Što se tiče regulacije tržišta, ponovo govorim i jesam za to, mislim da bi takva, da bi takva metoda bila dobra u datim situacijama, da u slučaju velikih oscilacija na tržištu nitko nama ne brani da mi ne možemo intervenirati baš u tom momentu otkupiti ne znam 10.000 tona ili 50.000 tona pšenice ili 5.000 svinja baš u tom momentu kad nama odgovara ili u datom momentu ih otpustiti kad nam isto tak odgovara. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Vlaovića. Hvala lijepo kolega Križanić, slažem se s vama da mi prije svega moramo vodit brigu da naše stanovništvo ima dobru opskrbu poljoprivrednim prehrambenim proizvodima i ukoliko se dogodi nekakav poremećaj na tržištu da država tad mora reagirati iz robnih zaliha. Mi vidimo da, državni tajnik je barem tako rekao da se uglavnom nabavlja od domaćih dobavljača, nadam se da je tako, ali bojim se da nije jer mi nemamo dostatnost u proizvodnji većine poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kod svinjogojstva smo negdje oko 40% čak kažu neki i do 30% i sigurno da, imali smo primjere prije 10-tak godina da se radio interventni otkup svinja upravo zbog toga što je tržište bilo uvozom i drugim problemima prenapučeno, previše je bilo grla u prometu, jednostavno seljaci nisu mogli prodati i na taj način se spasila proizvodnja i pomogla naše proizvođače. Ne vidim razloga da se to ne čini i u buduće jer to nam nitko ne može zabranit da čuvamo svoje tržište,

Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani tajniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ja sam pažljivo slušao sve dosadašnje rasprave, nešto malo možda više od ostalih znam o državnim robnim zalihama pa bi htio istać slijedeće. Prošlo je nažalost vrijeme kada su državne robne zalihe bile regulator tržišta ili kada se preko državnih robnih zaliha kupovao socijalni mir. Kada smo recimo plaćali pšenicu kunu i 20 u otkupu sve što je bilo raspoloživo na, u proizvodnji, iz proizvodnje, a burzovne cijene bile 60, 70 lipa, to vrijeme je prošlo. Dakle, državne robne zalihe ne smiju i ne mogu biti ulaskom Hrvatske u EU regulator tržišta. Međutim, suglasan sam sa kolegama iz dosadašnje rasprave vezano za strukturu državnih robnih zaliha. Tu možemo otvoriti široku raspravu, program državnih robnih zaliha donosi Vlada RH zavisno o raspoloživim sredstvima. Ovo što i vidimo iz izvješća ja ga u cijelosti podržavam, on je korektan, sadržajan, cjelovit. Prikazani su kompletno poslovanje vezano za manjkove, financijska potraživanja od početka do kraja 2017., za 2018. nije ni moglo biti izvješće gotovo jer Ravnateljstvo za državne robne zalihe radi po računovodstvenim standardima kao svako drugo trgovačko društvo tako da kažem. Raspolaže sa sredstvima toliko koliko osigurava iz vlastitog poslovanja ili toliko koliko mu se osigura u državnom proračunu. Što se tiče strukture mislim da su sve dosadašnje kolege koje su tu govorile potpuno u pravu da mi moramo debelo u programu nabave vidjeti što su to strateške robne zalihe. S jedne strane prehrambeni proizvodi za slučaj, za isti slučaj kao što su to i strateške robne zalihe u vatrogasnim vozilima, cisternama za vodu, pumpama itd., itd. Sve je zapravo vezano uz klimatske promjene, požar, poplava, potres itd. Da podsjetimo, ako se sjećate u Starom zavjetu sv. Josip iz Starog zavjeta faraonom povjerenik u slučaju upravo elementarnih nepogoda stvorio od Egipta silu, organizirajući skladištenje žita kroz onih 7 gladnih godina je cijeli svijet, ondašnja civilizacija dolazila i plaćala u zlatu, dakle, to je početak tih robnih zaliha. Dakle, u svakom slučaju elementarne nepogode koje više ne možete čak ni u takvom obimu predviđat jer se klima strahovito promijenila ili se mijenja, treba uistinu debelo, strateški promišljati i osiguravati sredstva za njihovu strukturu. U RH je požar, poplava, osnovi su elementi klimatskih promjena i tu bi trebalo zapravo kroz strateške robne zalihe osigurati ne samo dovoljan broj vatrogasnih vozila, vodonosaca, nego i ovo što je kolega Vlaović govorio, nego i ostale opreme kad se digne, ono da kažem brigada građana, civilna zaštita koja zapravo nema ta sredstva da ih se može opremiti radi uspješnog branjenja od požara i uspješnog branjenja od poplava. Ono što sam ja iz samog izvješća koje je po meni korektno, mislim da bi trebalo posebno naglasit upravo potrebu davanja na korištenje vatrogasnih vozila i ostale oprave DVD-u jer su ova profesionalna vatrogasne jedinice, ajde i da kažem, prilično dobro opremljene, trebalo bi nabaviti više agregata, više velikih pumpi, pumpi velikog kapaciteta u slučaju poplava jer ovo sve skupa kad pogledate vrijednost i strukturu je defakto u odnosu na obujam klimatskih promjena, poplava itd., sve skupa je malo. Što se tiče ostaloga, moram reći, ne da branim državne robne zalihe, rekao sam da oni rade po računovodstvenim standardima kao da su veletrgovine u krajnjoj liniji, pod navodnicima normalno, provodi se inventura svake godine po inventurnim komisijama i normalno da se poduzimaju sve mjere počev od prisilne naplate, osiguranja naplate potraživanja određenim garancijama do podnošenja prekršajnih ili kaznenih prijava, a onda je normalno stvar sudske vlasti. Tu ja moram reći da nisam zadovoljan, to ide sporo i zbog toga nam se eventualno pojavljuju recidivi koji nam nisu nisu potrebni. Dakle, slažem se sa kolegama da bi trebalo, da bi državne robne zalihe trebale Vladi RH, a vjerujem da i oni slušaju ovu raspravu, mijenjati strukturu strateških zaliha, osiguravati veća sredstva upravo za nabavu opreme vezane za klimatske promjene. Što se mene osobno tiče, ja ću podržati ovo izvješće za 2017.g. Hvala lijepo.

spomenuli robne rezerve, analizirali ste situaciju i ono što mene zanima, a vjerojatno i druge zastupnike u HS, da li ste na izborima 2016. kada ste izabrani na listi gdje sam i ja bio prvi na listi, da li ste tada već bili rezerva kolegi kolegi Bandiću i HDZ-u koja se samo trebala aktivirati poput pumpe za vodu ili cisterne ili ste to tek postali kasnije? …/Upadica: Kolega Maras/…evo, vi danas po treći ili četvrti puta načinjenite neke svoje osobne frustracije i teme, nije to u redu, molim vas da to ne činite. Odgovor poštovanog zastupnika Varde. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Ja nemam običaj ulazit inače u replike, a pogotovo ne frustriranim zastupnicima, pa pa ih upućujem da izađu na izbore za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, pa nek tamo provjere svoja stanovišta. Hvala lijepa.

i odmah ste nakon izbora prevarili tih svojih nekoliko stotina birača i sve one koji su glasali za listu na kojoj smo zajednički bili, a nisam ja samo time frustriran, time su frustrirani građani RH, a najviše Zagrepčani i Zagrepčanke…/Upadica: Dobro, to sasvim sigurno nije…/…je, je, povrijeđen je. ponovo instituciju povrede Poslovnika, ja vam dajem opomenu radi toga. Kolega, molim vas nemojte tražit povredu Poslovnika da ne moram i vama dat opomenu. Slijedeći je, replika poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega, spomenuli ste i vi ove pumpe i općenito sav neprehrambene zalihe i zapravo mene zanima ovdje da sada u završno ime predlagatelja ako može nam se reći zbilja točno koliko je puta korištene korištene te pumpe, ajde za cisterne znamo da su gotovo sve bile iskorištene i sve drugi kombinezoni i sve ono što je navedeno, što mi ovdje govorimo da bi možda trebalo biti više. Ja bi volio imati tu informaciju da li je to potpunosti ikad korišteno, da li ima neiskorištenih, da li je nekad bilo svih 5 u jednom trenutku, onda možemo razgovarati što nam treba više od neprehrambenih zaliha jel ovako mi, nama čini se broj 5 malo, a možda na kraju ni jedna od tih pumpi nije bila korištena, možda su i sve i možda su zbilja u pravu da to treba povećat. i solidarnosti)** Poštovani kolega, ja mislim da sam ja u svojoj raspravi bio vrlo jasan, treba, ovo što ste vi rekli, to je za analizu, ali u svakom slučaju klimatske primjene ne možete, ne možete sve vrste klimatskih promjena predvidjet unaprijed, morate nešto i predviđat u velikom vremenskom razdoblju. Prema tome, činjenica je da se pokazalo da nam trebaju vatrogasna vozila, da nam trebaju velike pumpe, da nam trebaju čamci, da nam treba ova ostala oprema za sprečavanje požara i poplava i to je to. Hvala. I završno će sada u ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj.

puno smo tu stvari čuli, čak i nekih konstruktivnih prijedloga, mislim da ne bi bilo zgorega napraviti prilikom, to je jedan dobronamjeran prijedlog, prilikom sljedećeg izvještaja za prošlu godinu, da se zbilja kaže u zadnjih 5 godina koliko čega je bilo korišteno odnosno koliko sati, jedinica i svega, da mi imamo to u materijalima onda vjerojatno pola ovih ili velika većina ovih kritika, hajmo tako reći ili zabrinutosti, možda ne bi, ne bi se ni raspravljalo. Zbilja, od tih 400 i nešto, 400 koliko li već 26 milijuna kn, sigurno tih 30-ak milijuna kn prehrambenih proizvoda i 10-ak milijuna kn neprehrambenih može se naći nešto što treba. Ono što bi se volio referirati svakako da, i to je vrlo dobro, čak na zadnjoj stranici materijala, tu je zapravo sve i rečeno i zašto su značajne robne zalihe i socijalno društveno humanitarne uloge, i prije svega, da ona pridonose u obrambenom djelovanju, učinkovitijem djelovanju sustava zaštite i spašavanja i tu bi, i kolega Makar je to i spomenula i upozorila zapravo i mene, i to bi volio reći, da u svim državama točan iznos i razmještaj robnih zaliha je tajna jer, zamislite da jedna Njemačka, Francuska, Amerika kaže, mi imamo toliko i toliko toga tu, tu, tu i tu. Što mislite, što bi bila meta nekih eventualnih ili potencijalna ugroza eventualnih terorističkih napada? Dakle, nije baš dobro ni da sve se javno objelodanjuje, bitno je da oni koji trebaju znati, da je najbitnije da to zalihe funkcioniraju i da u najkraćoj mogućoj jedinici vremena su tamo gdje treba najviše pomoći. Naravno, po prioritetu spašavanja ljudi, životinja, imovine, itd, kako već ide, na taj način se to i strukturirano razdijelilo. Tako da, mislim da apsolutno robne zalihe kao takve trebaju nam, što sam već rekao, zlu ne trebalo i ne daj bože da jednom moramo ikad nešto koristiti, ali najgora stvar je da nam nešto treba, a da nemamo. I onda dolazimo, kad dovodite na takav način u ugrozu i živote i imovinu, onda je zbilja puno veći problem nego to da li imamo 5 ili 7 pumpi ili tako dalje, ako ih nismo nikad koristili, a ja sigurno ne bih volio vidjeti, to možemo na razini i Odbora na nacionalnu sigurnost neke pretpostavke, djelovanje ugroza koje smo imali, koliko čega bi bilo adekvatno u kojem vremenu jedinica se može rasporediti i doći na mjesto i na temelju te analize donijeti kvalitetnu su i strukturirane te zalihe, a mi sad ovdje možemo napamet govoriti da nešto nama se čini malo ili puno, ali ja vjerujem da se o tome vodi itekako računa u nadležnoj služi koji to trebaju. Još jednom, Klub HNS-a će podržati ovo izvješće, i naravno i sva nastojanja da imamo zbilja robne zalihe koje mogu biti, zlu ne trebalo, korištene u svakom dijelu Hrvatske i svaku nepogodu koja snađu.

vrlo bitne, poglavito u kriznim situacijama i država treba imati mogućnost intervenirati i pomoći. Međutim, kad govorimo o robnim rezervama, onda najveći potencijal uz robne rezerve je svakako čovjek. Čovjek je onaj koji će ići u rat, čovjek je onaj koji će biti na granici, a čovjek je i onaj koji će gasiti požar i vrlo bitno je imati te robne rezerve. Međutim, što se događa, baš taj čovjek koji gasi požare, koji je stradao, koji je gorio živ, država ga 12 godina terorizira. Baš čovjeka. Kakva je to poruka budućim vojnicima, policajcima, vatrogascima. Pa čak i jedno vatrogasno društvo, Tisno, čini mi se, kaže mi ćemo prodati sve, ali ćemo isplatiti našega čovjeka. Zamolio bih sve, nas kolege zastupnike, da interveniramo koliko god možemo, da Frane Lucić, jedini čovjek koji je preživio, koji je živ gorio, 12 njegovih kolega je izgorjelo gaseći požar, da mu se isplati ono i da normalno nastavi živjeti i da se čovjek koji govori cijelo vrijeme da mu je žao što je preživio zbog ovakvog ponašanja državi. Država jača mišiće na čovjeku Frani Luciću koji je živ gorio i jedva je ostao poruka budućim vatrogascima, policajcima, vojnicima? Zamolio bih državu i sve njene institucije da napokon isprave tu ogromnu nepravdu i zbog samog Frane Lucića kao žrtve, a i svih budućih .../Upadica: Hvala./... Naravno da ću vam dati stanku i vidimo se u 11,02.

Kolegice i kolege stanka je istekla, pa ću sada u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, završno govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. predsjedavajući, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Robne rezerve su vrlo značajne i robne rezerve, poglavito u kriznim situacijama, kada je slučaj elementarnih i drugih ugroza a toga je bilo posljednjih godina, a nadam se da neće toga biti, međutim, robne rezerve su vrlo bitna tema i ozbiljna tema, međutim, opet, kako sam i tražio za stanku, ja ću ukazati na jedan problem i sada sam razgovarao još jednom, ukazati ne na problem, nego bit nas saborskih zastupnika i svih nas koji imamo mogućnost donositi oduke na bilo kojoj razini, u centru mora biti čovjek. I poruka, mlađima da se bave sa poslom koji je u interesu zaštite društva. Meni je nejasno, zbog čega država, evo tu je i predsjednik vatrogasne zajednice, nije nazočan, ali evo, naš kolega saborski zastupnik Ante Sanader, zbog čega država na ovaj način se odnosi prema jedinom proživljenom vatrogascu iz najveće tragedije u povijesti, u Hrvatskoj, gdje je izgorilo i umrlo 12 vatrogasaca, a 1 koji je gorio je preživio. Mi moramo slati poruku, da mogu reći svome sinu, vi svojoj djeci, budite vatrogasci, budite policajci, budite vojnici, to je služba, to je u interesu naroda. Na ovaj način, kako država jača mišiće, prema Frani Luciću je strašno loša poruka, strašno loša poruka, prema čovjeku koji je živ gorio i jedini ostao. Zbog toga sam razgovarao sa …/Govornik se ne razumije./… kolegama iz različitih klubova, mislim da bi ovaj Sabor trebao učiniti sve, da se prekine ovaj državni teror i ova pravosudna trakavica prema Frani Luciću i da se isplati ono što je trebalo. Nije trebalo ni doći do pravnih ovoliko 12 godina borbe i sada kada je dobio presudu, država se žali i čovjek je izjavljivao da mu je žao što je ostao živ. To je strašno, to je najgora poruka, šta može biti prema ljudima koji rade najčasnije poslove. U razgovorima sa kolegama, bio je tu evo kolega Hrelja, bili su iz HSS-a i drugih klubova, da bi bilo, ja ću

sa zahtjevom da se napokon ispravi dijelom ta nepravda prema Frani Luciću, najprije prema njemu kao čovjeku, jer mi smo ovdje prije svega zbog čovjeka, a i kao poruka svima, koji će u budućnosti, u kriznim situacijama gasiti požare, sprječavati poplave i ostale ugroze, da će imati tretman gdje ugrožavaju svoj život, da će imati tragičan tretman u slučaju da im se nešto dogodi, ne daj Bože da im se dogodi, jer na ovaj način, zaista država gubi smisao. Ja ću svim klubovima uputiti, danas ću to napraviti, kroz idući tjedan odmah ćemo to prikupiti, jer sada nema dovoljno kolega i nadam se da ćemo svi jedinstveno stati da se ispravi ova nepravda prema Frani Luciću, to očekujem i vjerujem i vi svi da ćemo biti jedinstveni i da ćemo potpisati ovaj zahtjev koji ćemo uputiti najvišim institucijama, od predsjednika Sabora, od predsjednika predsjednika Vlade i naravno predsjednice RH, da se pod hitno zaustave ove žalbe, ove trakavice koje traju 12 g. i da napokon kažemo svima koji će u budućnosti se baviti tim poslom u situacijama, kada bude ugrožena ili elementarne nepogode, kada bude ugrožen, društveno dobro, ljudi koji će gasiti požare, koji će braniti domovinu, koji će biti na granici, koji će biti u policiji, da je časno taj posao raditi za društvenu zajednicu. Riješimo ovaj probleme, zaustavimo teror države prema pojedincu koji je radio svoj posao i ugrozio svoj život da bi zaštitio naše javno dobro. Hvala. Hvala. Sada će u ime predlagatelja o temi, odnosno, o točci o kojoj raspravljamo, govoriti poštovani državni tajnik Mario Antonić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici. Evo u završnoj riječi u nekoliko rečenica ću istači ono što je bitno, osvrćući se na neke konstruktivne ali i neke druge kritike u raspravama, želim posebno naglasiti da se radi ovdje u izvješću za 2017. g. i količine roba koje su nabavljene u toj godini, a nikako ne odražavaju kompletno stanje i strukturu cijelih robnih zaliha. Ako se referiramo samo na neke vrlo bitne i ajmo reći atraktivne artikle koji se koriste, odnosno, koji su u strukturi robnih zaliha, koriste se prije svega na terenu, govorim o opremi, prije svega vatrogasnoj, ukupno u strukturi robnih zaliha imamo 59 vozila, a u ovoj godini ćemo nabaviti još dodatnih 12. Također nabavljamo šatore, brodice, poplavne brane, visoko protočne pumpe, onda potopne pumpe, pa tako imamo u strukturi 98 visoko protočnih pumpi i 188 potopnih pumpi. Sva ta oprema, naglašavam je na terenu, na korištenju, bilo kod jedinice lokalne samouprave, vatrogasnih društava ili služba za spašavanje Crvenog križa i ostalih organizacija i udruga. Referirajući se na adekvatnost kontrole stanja robnih zaliha, naglašavam da se redovno vrše kontrole redovne i izvanredne ali i godišnje inventure u suradnji sa inspektoratom, ubuduće će to biti sa Državnim inspektoratom. Što se tiče samog planiranja nabavke roba, plan se iz godine u godinu prilagođava zahtjevima i potrebama na terenu, vrše ga stručne službe uz odobrenje dakle tih stručnih službi unutar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, suglasnost i odobrenje ministra ali i Vlade RH. Ono što je potrebno naglasiti da potrebno je više pogotovo u opremu koja službi za zaštitu i spašavanje ali mora vam biti jasno da su resursi ograničeni kako prirodni, generalno u svijetu tako su i naši ekonomski resursi ove države ograničeni. Da bi resursi bili veći i jači, treba nam prije svega jako i konkurentno gospodarstvo koje će stvarati visoku dodanu vrijednost i generirati višak prihoda u proračun koji se onda može koristiti i između ostalog i za jačanje robnih zaliha za zaštitu i spašavanje svih nas u RH i po potrebi drugim državama. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Ivana Kirina, izvolite. Jednom godišnje Vlada podnosi izvješće Hrvatskom saboru o stanju i upravljanju robnim rezervama, Recite, jer slušamo oporbene kritike, da li su robne rezerve u stanju zadovoljavajuće odnosno propisane popunjenosti? Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Antonić, Mario** Mogu sa punom odgovornošću tvrditi da je stanje robnih zaliha sukladno svim dokumentima i propisima i zakonskim regulativama koje je ova država donijela i koje Vlada provodi. Hvala lijepo.